**Bebić, Luka (HDZ)** Sad ćemo provesti raspravu o - Prijedlogu za iskazivanje povjerenja predloženim članovima Vlade Republike Hrvatske, Tomislavu Karamarku za ministra unutarnjih poslova i prof. dr. Ivanu Šimonoviću za ministra pravosuđa Prijedlog akta primili ste u pretince. Molim predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dr. Ivu Sanadera, da uvodno obrazloži prijedlog. Izvolite, predsjedniče Vlade. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Dame i gospodo zastupnici. Prije svega želim i u ovoj prigodi u ime Vlade Republike Hrvatske iskazati svoju duboku sućut obitelji Hodak na ovom tragičnom događaju, ubojstvu njihove kćeri. I želim iskazati istodobno odlučnost svih državnih vlasti, a dolazim upravo sa sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, u obračunu s organiziranim kriminalom, s mafijom ili kako to već želimo ili netko zove. Mi smo na ovoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost donijeli nekoliko prijedloga koje ćemo u idućih tjedana i mjeseci realizirati. Ali prije svega, dopustite da kažem da sam na početku, na ovom samom početku sjednice želim reći da smo odluke o smjeni unutar ministarstava pa i unutar unutar jednog ministarstva i više smjena, unutar sigurnosne službe također, ali slijedom događaja s obzirom da smo predložili dosadašnjeg ravnatelja SOA-e za ministra unutarnjih poslova, da smo predsjednik Republike i ja se dogovorili sukladno našim ustavnim ovlastima da novi ravnatelj SOA-e bude dosadašnji pomoćnik gospodin Buljević. I to će ići kroz svoju redovnu proceduru. Potpisali smo prijedlog. Želim izvijestiti o tome javnost da smo prijedlog potpisali koji će ići najprije na saborski odbor koji o tome razmatra i nakon toga ćemo donijeti konačnu odluku. To je oko SOA-e. Oko Ministarstva unutarnjih poslova predlažemo dosadašnjeg ravnatelja SOA-e, gospodina Tomislava Karamarka za ravnatelja policije. Ja sam iznio u javnost želju i budućeg ministra, ako ga Sabor danas a na što vas je pozivam, ako izglasuje povjerenje i njegova i moja želja je da bude gospodin Vladimir Faber, ali naravno poštovat ćemo proceduru natječaja. I razmišljamo o tome i to ću ovdje izvijestit, razmišljamo o tome može li ili ne, možda čak i u međuvremenu dok natječaj traje, biti upotrijebljen institut ili vršitelja dužnosti ili privremenog ravnatelja policije. Sve to da bismo istragu i sve radnje, istražne radnje podržali, dali punu potporu. Kad sam govorio o ovim mjerama oko tzv. radnog naziva antimafijaškog paketa, želim najaviti ovdje posebno zakon, hoće li biti poseban ili ćemo ga uključiti u neki drugi, o tome ćemo još odlučiti. Ali, zakon koji će omogućiti da se svim osuđenicima uzme DNK uzorak i da se stvori jedna banka DNK uzoraka koji bi onda se mijenjali i sa drugim zemljama, a već ta praksa u policiji i postoji, ali ne za osuđenike. Ne za osuđenike. Prema tome, to bi bilo nešto novo u praksi. Bez pristanka osuđenika uzeo bi se DNK uzorak i stavio u bazu podataka DNK i molekularno genetičke analize. Drugo, budući da kroz djelovanje represivnog aparata ne možemo se obračunati sa organiziranim kriminalom, mafijom ili sa svim drugim oblicima kriminaliteta ukoliko kompletan sustav ne funkcionira, to znači da moramo jačati i sudstvo i to je bio i razlog i za prijedlog novog ministra, odlučili smo već prije, ja sam izvijestio danas Vijeće za nacionalnu sigurnost, izvješćujem i Hrvatski sabor o političkoj odluci koju smo donijeli da se nakon što se obavi sve ono što prethodi današnjoj proceduri imenovanju sudaca, da tražimo prije imenovanja sudaca još uvođenje Sudačke akademije. To je tzv. franko talijanski model, francuski talijanski model u kojemu nakon završetka pravnog fakulteta, pa kod nas vježbeništva i pravosudnog ispita još tri godine sudačke akademije i idemo u konkretnu realizaciju tog projekta. Također želimo ojačati tzv. uskočke sudove, to je jedan termicus tehnicus koji upotrebljavaju i u državnom odvjetništvu i u policiji, danas smo ga čuli na Vijeću za nacionalnu sigurnost. To znači kada USKOK, kada policija uhvate ovaj dio zašto su oni dakle za korupciju i organizirani kriminalitet, da postoje na svakom od ovih velikih sudova Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, da postoje specijalizirani suci koji će odmah dobiti taj slučaj. i to je nešto na čemu ćemo i dalje raditi. Isto tako želimo ojačati financijske institucije, odnosno Ministarstvo financija kroz jači intenzivniji rad i porezne uprave i carinske uprave i financijske policije i jačati vještačku službu, a posebno ono na čemu Ministarstvo financija radi je priprema cjelokupnog državnog aparata za primjenu Zakona o osobnom identifikacijskom broju kojim ćemo suzbiti i kolanje crnog novca, ali i mnogo toga što je danas možda neuhvatljivo. I u tom smislu želim predložiti također da se i danas u Hrvatskom saboru izglasuje povjerenje novim ministrima. Mi smo o tim novim ministrima, odnosno predloženicima za nove ministre proteklih dana čuli dosta toga, ja ću reći da obojicu poznam jako dobro iz rada još početkom '90.-tih. Obojica su se stavili u službu Domovine kada je bilo najteže, ne pripadajući različitim strankama. Riječ je o stručnjacima koji su se pokazali na do sada nekoliko područja i iz zbog hrvatske javnosti treba reći da je riječ o ljudima koji su u svom dosadašnjem poslu stekli ugled, koji su stekli i iskustvo i iz zbog javnosti saborski zastupnici imaju na svojim kupama njihove životopise, ja ću kratko zbog hrvatske javnosti pročitati kratku profesionalnu karijeru, ne ostale podatke. Profesor Šimonović 2006.–2008. prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 2005.–2006. prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu i predstojnik katedre opće teorije prava i države Pravnog fakulteta, 2005.–2008. redoviti profesor, 2004., peta izvanredni, 2003., četvrta zamjenik ministra vanjskih poslova, 2002., 2003. predsjednik Gospodarsko socijalnog vijeća u Ujedinjenim narodima USKOK-u, zastupnik Republike Hrvatske pri Međunarodnom sudu pravde u Haagu, stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New York-u, '96., '97. zamjenik ministra vanjskih poslova, '94., 96. pomoćnik ministra vanjskih poslova, '92. i '93. pomoćnik ministra vanjskih poslova itd. Dakle, riječ je o čovjeku koji od početka sudjelovao u stvaranju države, prije svega na diplomatskom planu na strukturiranju Ministarstva vanjskih poslova, kasnije i kao predstavnik Hrvatske u Ujedinjenim narodima i pri Međunarodnom sudu pravde u Den Haag-u. Tomislav Karamarko ravnatelj sigurnosno obavještajne agencije, 2004., šesta ravnatelj protuobavještajne agencije, bio je prije toga predstojnik Ureda za nacionalnu sigurnost, savjetnik predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost, pomoćnik ministra unutarnjih poslova, načelnik Policijske uprave Zagrebačke itd., šef kabineta predsjednika Sabora u vrijeme predsjednika Sabora Mesića, šef kabineta Franje Gregorića u ratnoj Vladi, šef kabineta predsjednika Vlade isto tako Manolića, prije toga državni arhiv, povjesničar arhivist. Riječ je o ljudima koji su se dokazali, koji su dokazali svoju visoku profesionalnost u svemu onome što su radili. I to su bili glavni razlozi da ih predložimo za nove ministre. Uvjeren sam da će uz nužne izmjene, pa i smjene ako bude trebalo u određenim resorima, da će dobro raditi svoj svoj posao. I zbog toga predlažemo Hrvatskom saboru da im danas da povjerenje. Mi smo inače u hrvatskoj Vladi spremni na raspravu o svakoj temi, pa tako i o temi sigurnosti, o temi što će biti i što bi trebalo učiniti u ovim resorima, pa tako unaprijed u ime predlagatelja kažem da prihvaćamo zaključak nekoliko klubova koji su predložili da Vlada Republike Hrvatske u roku od 30 dana izvijesti Hrvatski sabor o planiranim strategijama u radu Ministarstva pravosuđa, unutarnjih poslova, te o poduzetim mjerama reorganizacije konsolidacije tih ministarstava u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, te unapređenja fizičke i pravne sigurnosti građana Republike Hrvatske. To je i posao koji ministri trebaju poduzeti i sigurno će im cjelokupna Vlada i sve skupa stajati na raspolaganju, jer nije samo riječ o ovim slučajevima, nije samo riječ o aktualnom slučaju, riječ je i o nekoliko drugih. Ali da se ne bi stvorio pogrešan dojam, namjerno sam za kraj ovog uvodnog izlaganja ostavio statistički podatak. On je važan da imamo kompletnu sliku stanja sigurnosti u zemlji i djelovanja represivnog aparata, pa i sudstva u cjelini i molim da se ni u kojem slučaju ne dovede nipošto u suodnos da bi se tražio nekakav alibi ili nešto sa aktualnom situacijom. Ali treba znati da je trenutno optuženo pred hrvatskim sudovima tisuću i 31 osoba. Od toga 209 za korupciju i 882 za organizirani kriminalitet. 31 osoba je optužena pred sudovima, a još je 409 sudskih istraga. Dakle, toliko o funkcioniranju aparata u cjelini, ali naravno da nismo zadovoljni i ne možemo biti zadovoljni. To je samo statistički podatak, da se zna i da se ima na umu da je borba protiv organiziranog kriminala i korupcije apsolutno borba borba koja ide dalje. I mi želimo ovdje vrelo jasno i time završavam ovaj moj uvodni govor u Hrvatskom saboru u ovom Visokom domu tražeći povjerenje za nove ministre, dame i gospodo vrlo jasno reći: borba protiv organiziranog kriminaliteta i mafije ide dalje i nećemo stati dok je po mogućnosti do kraja ne iskorijenimo. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Dame i gospodo zastupnici otvaram raspravu i predlažem da u raspravi po mogućnosti to bi bilo najbolje se sporazumimo da govore predstavnici klubova. Budući da predsjednik, da prijedlog za izglasavanje povjerenja Vladi je uvrštena u dnevni red danas da će ona najbržim poslovničkim postupkom koji je moguć biti raspravljena pred Hrvatskim saborom, a to mislim sljedećeg tjedna bi bilo najvjerojatnije da se rasprava o povjerenju vodi isključivo o pitanju povjerenja dvojici predloženih ministara jer smo o izvješću Ministarstva unutarnjih poslova raspravljali prošli tjedan. Dakle predlažem da budemo racionalni. Da rasprave klubovi i da završimo danas ovu točku dnevnog reda kad nastavljamo sjednicu Sabora u 9 i 30 sati predlažem da to prihvatimo. Povreda Poslovnika. Gospodin Lesar izvolite. Povreda Poslovnika. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Cijeneći vaše namjere da sjednica danas kraće traje ipak se moram pozvati na članak 211. Poslovnika koji svakom zastupniku daje pravo govoriti a prihvaćajući vaš prijedlog onemogućili bi sudjelovanje u raspravi nas zastupnika koji nismo u nekim klubovima. Prema tome pozivajući se na članak 211. tražim mogućnost raspravljanja bez obzira na vaš prijedlog. Hvala. Pri tome što sam predložio da to bude u ime klubova nisam ograničio nikakva poslovnička prava. Teoretski svaki zastupnik može tražiti riječ i dobit će. Prema tome ja sam htio da, kao što ste i sami rekli da suzimo da tako kažem širinu rasprave koliko je to moguće. Tko bude inzistirao da dobije riječ mimo klubova dobit će riječ. Dakle nema nikakvog razloga da se ograniči bilo što i poziv na 200, članak 211. je korektan. Otvaram dakle raspravu. I prva u ime Kluba HNS-a je gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite gospođo. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade s članovima Vlade ali prije svega poštovane kolegice i kolega zastupnici. Ubojstva koja su posljednjih dana se dogodila u Hrvatskoj dramatično su nam svima dovela do svijesti činjenicu da se nalazimo u krajnje ozbiljnoj situaciji. Premlaćivanja i ubojstva koja su zaredala govore da nešto nije u redu s našim institucijama pravosuđa i policije, da one ne funkcioniraju kako bi trebale. Mafijaške metode daleko su prešle granice zločinačkih organizacija i prelile su se u svakodnevni život našeg društva. Mi u HNS-u smatramo da nema nikoga u Hrvatskom saboru tko nije u potpunosti svjestan ozbiljnosti ove situacije i tko ne želi da se ta situacija što hitnije promijeni. Iz Vlade je došla najava o smjeni ministara unutrašnjih poslova i ministrice pravosuđa i došla je i najava odnosno danas i na klupe prijedlog osoba koje bi trebale preuzeti te resore kao i najava budućeg prijedloga osobe koja bi trebala preuzeti ravnateljstvo policije. Obzirom na te informacije i obzirom na te prijedloge mi u HNS-u smatramo da je to korak u pravom smjeru. Naša je dužnost kao saborskih zastupnika i izabranih predstavnika građana ove zemlje da imamo puni uvid i kontrolu nad procesima koji moraju zaustaviti val nasilja u zemlji. Naše aktivno sudjelovanje u tim procesima zahtijeva punu informaciju kako o sadašnjoj situaciji tako o strategijama i politikama koje se planiraju u tim resorima i o restrukturiranju i konsolidiranju tih resora. Smatramo da to prelazi stranačke interese i da prelazi naše druge razlike koje među sobom u političkim stavovima imamo. Sabor je jedina institucija koja u ime građana može nadzirati te procese i naša je obveza kao saborskih zastupnika da se aktivno uključimo. Ovdje se neću previše pozivati i podsjećati jer smatram da je svima u živom sjećanju naša prošlotjedna rasprava o stanju sigurnosti u zemlji povodom izvješća tadašnjeg ili još malo ministra unutrašnjih poslova o radu policije. Kao što se sjećate tada je bilo prilično značajnih razlika u našim stavovima. Međutim mislim da je sada svima jasno i očito da su promjene nužne. Nalazimo se po mišljenju Kluba HNS-a u presudnom trenutku naše borbe za političku i institucionalnu europeizaciju Hrvatske. Dozvolite mi na ovom mjestu da kažem nekoliko riječi iz pozicije predsjednice Nacionalnog odbora. Mnogi su se u ovoj zemlji već počeli pitati zašto Europska unija? Evo zato. Zato da mafijaške metode ne preuzmu trajno naše društvo. Zato da si pomognemo iskustvom i institucijama Europske unije da našu djecu ne ubijaju u disko klubovima, na ulicama i u haustorima. Zato da lakše uspijemo u našoj zajedničkoj a posebno našoj zajedničkoj ovdje u ovom Saboru zadaći da otmemo vlastitu zemlju iz ralja organiziranog kriminala, iz ralja korupcionaša, iz ralja ubojica. Da građani ove zemlje postanu ponovno njezini vlasnici, da postanu ponovno njezinim gospodarima i upravljačima. A ako ne postignemo taj cilj, ja koja sam sigurno se dugi niz godina zalagala za naše članstvo u Europskoj uniji smatram da naše članstvo u Europskoj Ako ne postignemo taj cilj nismo taj proces trebali niti započinjati. No, u toj transformaciji naših institucija presudna je naša snaga, presudne su naše sposobnosti i presudna je prije svega naša politička volja. Europska unija tu može samo pomoći, može poslužiti kao orijentir ili putokaz, ali trebamo stalno imati pred očima činjenicu da nam nitko ne može pomoći ako nismo prvo u stanju mi pomoći sami sebi. Po mišljenju kluba HNS-a, ljudi koje je Vlada predložila za ministre pravosuđa i ministra unutrašnjih poslova su kvalitetni ljudi. Profesor Ivan Šimonović je jedan od najkvalificiranijih ljudi za taj posao koji ova zemlja uopće ima. Njegova biografija i njegov dosadašnji rad svakako ulijevaju nadu. Gospodin Karamarko se temeljem onoga što smo kao zastupnici mogli pratiti pokazao također profesionalnim i kvalitetnim u svom poslu. Međutim, nije dovoljno dovesti nove, kvalitetne ljude na čelo ovih resora. Ako to bude promjena samo na vrhu kolača, od te promjene neće biti ništa. Važno je reorganizirati i konsolidirati ta ministarstva i službe da bi ljudi koje danas dovodimo na njihovo čelo mogli uspješno raditi i dovesti te institucije u funkciju. Ako oni budu samo kulise iza kojih će stajati bedem i otpor dosadašnjih okoštalih struktura i prakse i mi i oni će požaliti što su se prihvatili ovog posla. Mi kao klub HNS-a smo ih spremni podržati, jer su po našem mišljenju oni za ovu zemlju u odnosu na ono što smo do sada imali pomak na bolje. Ali tražimo i garancije da će oni stvarno moći raditi svoj posao. Ovo nije vrijeme za strančarenje. Previše je ozbiljna situacija u zemlji po našem mišljenju i zato predlažemo, budući da vjerujemo da nema nikoga tko toga nije svjestan u ovom Saboru. Predlažemo da svi zajednički kao Sabor zatražimo od novih, budućih ministara ako ih danas izglasamo i od Vlade da nam iznese svoje planove za izlazak iz sadašnje krize, iz sadašnje opasnosti. To ne treba biti prijedlog HNS-a ili IDS-a ili SDSS-a ili nacionalnih manjina ili SDP-a ili HDZ-a. To treba biti prijedlog svih nas zajedno. To je naša zajednička zadaća, naša ja bih rekla pred politička zadaća, prije političkih razlika naš zajednički interes, naša zadaća koja prelazi razdjelnicu pozicije i opozicije. U tom smislu predložili smo i dobili ste na klupe u ovom Saboru usvajanje zaključka za koji odmah kažem da ako ga svi prihvate treba s njega skinuti potpis kluba HNS-a. Po mom saznanju i klubovi koji su također predložili taj zaključak, klub SDSS-a, IDS-a i nacionalnih manjina također su spremni sa tog prijedloga skinuti svoje potpise i jednostavno potpisati sve zastupnike u Hrvatskom saboru. Biti će to na taj način naš prvi zajednički korak u borbi protiv kriminala i mafije, borbi koju ako se u nju ne uključimo zajednički nećemo moći dobiti, borbi u kojoj po našem mišljenju moramo pobijediti. Hvala lijepa gospođi Pusić. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, predsjedniče Vlade, ministri, gospodo zastupnici. Pa eto u prvoj rečenici apsolutno povjerenje IDS-a uživaju i gospodin Karamarko i gospodin Šimonović. Ono što mislim da još nitko nije možda dovoljno svjestan to su stvarno okolnosti u ovoj zemlji i to je ono što me na neki način žalosti. Sigurnosni sustav ako je ikad postojao u Republici Hrvatskoj u zadnjih desetak dana poglavito u trenutku ubistva kćerke gospođe Mintas-Hodak, bivše potpredsjednice Vlade gotovo se urušio. To je otvorena poruka organiziranog kriminala. To je poruka svima onima koji bi se njime trebali i baviti. Ono što ću samo u jednoj rečenici, dvije reći. Mi moramo isto tako biti svjesni u kojem trenutku živimo. Kriza ne može zaobići niti Republiku Hrvatsku. Gledam ovo što se dešava sa dionicama CROBEX-a, krediti rastu, turistička sezona 2009. zasigurno će biti teža od 2008. Potrošnja, tj. kupovna moć nam je sve manja. 7,8% je bila manja u osmom mjesecu, nego prošle godine. Izvoz nam dolazi u pitanje, a samo od hrvatskih tržišta se ne može živjeti. Danas čitam vijest Savjet Hrvatske o oslobađanju granične pričuve u iznosu 3,7 milijardi kuna koje su banke morale pohraniti na ime rizika kreditnih plasmana i da ne nabrajam dalje. Gdje smo sada mi? Ne može se reći da je Hrvatska zarobljenik mafije. To ne odgovara istini, ali u ljutni ne treba se čuditi građanima koji tako naprosto stvari doživljavaju. Što je hrvatski problem, a s pravom se velika većina građana osjeća nesigurna. Hrvatska je na neki način talac, ma gotovo bih se usudio reći osamnaest godišnjih ne činjenja. Ako smo 18 godina na primjer tolerirali skandiranje na stadionima za dom, pa onda zašto se čudimo što danas 20000 ljudi to radi na Maksimiru. Ako dopustiš da ti oni koji su sudjelovali u pretvorbi postanu stupovi društva, a danas oni imaju i novac i moć i medije, pa nemojte misliti da će netko to razvlastiti preko noći. Ako se netko nije obračunao 18 godina sa organiziranim kriminalom, a ako ga se dirne u njegove interese, pa jasno je da će se on pokušati obračunavati sa onima koji bi ga na neki način pokušali sankcionirati. To je jedna zakonitost, taj kriminal, usuđujem se reći 2008. je jači no što je bio 2003., 2003. je bio jači no što je bio 2000., 2000. je bio jači nego '90. Gdje je rješenje? Treba, jasno djelovati. Izlaz je dugoročan, svi znamo znači da se ovaj obračun sa 18-godišnjim nečinjenjem ne može obaviti u 5 ili 6 mjeseci. Taj problem ne mogu riješiti ni samo novi ministri, to ne mogu riješiti ni novi ravnatelji policije ili novi ljudi koji će doći u roku od 5, 6 ili 7 mjeseci. Svi znamo isto tako kao što je rekla gospođa Pusić malo prije da se tim izazovom izazovom nisu mogli nositi neki postojeći ljudi i zato sam siguran da u ovome Domu nema nikoga tko bilo što ima, bilo protiv gospodina Karamarka, bilo što protiv gospodina Šimonovića. Na neki način gotovo bih se usudio reći da su oni i ljudi povjerenja na neki način, možda i predsjednika Mesića, što će reći da će neki predsjednika Mesića možda morati i trpjeti malo duže od jedne godine. Osobno, svi mi gospodina Karamarka i gospodina Šimonovića doživljavamo profesionalcima koji na neki način možda spašavaju i samu Vladu. Međutim, što je u ovom trenutku rješenje? Kada govorimo recimo o prijevremenim izborima mogu reći sljedeće. Jasno da svi pokušavamo politički profitirati, ali u zemlji koja je pogođena ozbiljnom sigurnosnom, gospodarskom krizom u ovom trenutku ne treba i kaos. 2008. je, mislim da se ne može voditi politika iz '68., budimo realni tražimo nemoguće. Do izbora jasno ne može doći jer nitko sam sebe neće razvlastiti kao u Hrvatskoj neće doći ni do prijedloga predsjednika IDS-a, gospodina Jakovčića o Vladi nacionalnog jedinstva, ali o tome ću malo kasnije. Neću reći da li bi nam ili nam ne bi odgovarali izbori, ali izbori ne bi odgovarali, u to sam siguran u ovome trenutku ni Istri, ni Republici Hrvatskoj. Zašto? Dok bi se Sabor raspustio, a neće, dok bi se sazvali novi izbori, a neće, dok bi se konstituirala nova Vlada, a znam da neće, u idealnom slučaju bi prošlo nekih 6, 7, možda 8 mjeseci i što bi onda to konkretno značilo za ovu zemlju? Organizirani kriminal bi se reorganizirao, ojačao, Hrvatska bi zasigurno kao što je rekla gospođa Pusić izgubila onu 2011. kao rok koji može postići za ulazak u Europsku uniju, još 6, 7, 8 mjeseci bi se bavili sami sobom, ne krizom koja je na našim granicama, i kao što sam danas pročitao pročitao u jednim novinama, pa i sam premijer je rekao da de facto proračunske veličine za iduću godinu, de facto bi trebale ostati u sadašnjim granicama. Drugo, kada je recimo jedna Amerika pred krizom zajednički djeluju u traženja izlaza iz te financijske krize i Kongres i Senat i republikanci i demokrati, ne ulaze u koalicije, ali zajedno na neki način djeluju. Kada se u krizi nađe jedna Irska, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Škotska, rješenje također mora biti zajedničko. Stranke ne ulaze u koalicije, ali odluke su na neki način zajedničke. Oko podzemlja jednom riječju nastupati u ovom trenutku treba zajednički i mislim da ova imenovanja to možda mogu i potvrditi. Nama u IDS-u kao što rekoh u ovom času možda bi više odgovarala Vlada nacionalnog jedinstva, ne spasa, već jedinstva poput one iz '92. godine da svatko malo izgubi od ljudi koji bi je tvorili, ali da građani u konačnici najviše možda iz toga i profitiraju. Međutim, svjestan sam da i ova ideja je kao i ona prva. Ovo je 2008., ovo nije '68., prema tome ne možemo biti realni, tražiti nemoguće. Dakako da bi takva jedna ideja trebala živjeti jednu godinu i nakon toga ići u izbore, no rekoh to je fikcija kao i prijevremeni izbori. Ja ću reći i sljedeće. Ako neku livadu ili njivu netko ne ore ili ne kosi 5 godina jasno je da će ona zarasti u šikaru. Ako netko ne ore ili ne kosi je 18 godina, onda će de facto od toga nastati šuma, ili kako bi rekli Istrijani boška. Jasno je i to da krčenje po 18 godina je daleko teže, daleko duže, daleko neizvjesnije. Ja priznajem, to ću javno reći u svakoj prigodi, ova Vlada je recimo riješila slučaj Gotovine. Nije pustila nego je dovela generala Zagorca, nije pustila nego je iz Grčke dovela Petrača, otvorila je niz slučajeva, ali isto tako znamo da od svih tih velikih slučajeva ni jedan slučaj de de facto nije zatvoren na našim sudovima, međutim isto tako osjećamo to danas kao i sa hrvatskom javnošću, mafija nije načeta, već je snažnija nego ikada jer 2008. ima vjerojatno, ne vjerojatno nego sigurno više novaca no što je imala 2003., 2003. je imala više nego 2000., kao što je i danas 2008. na ulicama zasigurno više droge itd. no što je bilo 2003., 2003. više nego 2000. 2000. i da ne nabrajam dalje. Jasno je da mnogi neće dati Vladi ovaj placet za konsenzus, ali nitko ga, nisam primijetio nije tražio, ali želim vjerovati i još jedanput ću po treći, četvrti put ponoviti da nitko u ovome Domu nema ništa protiv gospode Šimonovića i gospodina Karamarka. Znači, stvarni uzročnik hrvatskih problema je možda dublji, on se neće riješiti samo ovom debatom ni ovim imenovanjima ili sutradan još jednom debatom o povjerenju Vladi. Vladi. Ja osobno očekujem ozbiljne gospodarske probleme. Dolazim iz Buzeta, kada neka ekonomija radi isključivo na svjetskim tržištima, kada na 6,5 tisuća stanovnika imate preko 100 milijuna dolara izvoza, tisuća dolara po stanovniku, pa kada stane preko noći Opel na 14 dana, BMW itd. To se itekako osjeća i u raspoloženju građana i ja bih rekao u jednome strahu i neizvjesnosti što ona sutrašnjica svima nama donosi, da ne govorim o brodogradnji itd. jer to jednostavno u ovom trenutku nije tema, biti će u srijedu kada se bude govorilo o povjerenju Vladi. Tema je jasno što znači ovo imenovanje, to je jedan korak naprijed. Vrijeme će pokazati što će taj korak donijeti. Najteža ministarstva su zapravo ova o kojima mi danas govorimo, MUP-a, pravosuđa, drugo je usuđujem se reći, neću reći mila majka, ali daleko lakše. I samo dvije rečenice kada je riječ o Istri. Gdje je u svemu ovome Istra? Mi čekamo da se riješi slučaj iz "Maestra" zbog bombe pod automobil člana porečkog gospodarstva, slučaj Zidarić tj. bacanje eksplozivne naprave na kuću županijskog pročelnika u Medulinu. Meni je jasno da policija ne može riješiti sve slučajeve, ali eto biti će vjerojatno daleko aktivnija. kao što ništa neće vjerojatno biti od Vlade nacionalnog jedinstva, ništa neće biti od prijevremenih izbora, ovo rješenje u ovom trenutku je najmanje problematično i rekoh ako se usvoje zaključci o kojima je govorila gospođa Pusić, i mi ćemo dati podršku gospodinu Šimonoviću i gospodinu Karamarku. Eto, toliko. U ime kluba SDSS-a, gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Postoje momenti u radu svakoga tijela pa tako i ovoga Visokoga doma kada bi možda bilo dobro da to radimo bez posebne atrakcije, kamera, novinara, da možemo rasterećeni javne pažnje reći sve ono što nerijetko ne možemo reći. Budući da to nije tako, ja ću naravno onda odabrati ono o čemu ću danas i ovom prilikom govoriti. Nas nekoliko zastupnica i zastupnika Hrvatskoga sabora u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima smo krenuli na sastanak zajedničkog odbora Europskog parlamenta i Hrvatskoga sabora. Jedan uobičajen, sada već i rutinski posao koji zastupnici obavljaju. Međutim, nakon što smo sletili, neki od nas, među koje spadam i sam po prirodi posla kojim se bavim, počeli smo dobivati poruke, starac u Kninu u svojem stanu kao što su to na žalost tokom ovih godina učinili mnogi branitelji ili drugi ratom pogođeni ljudi, legao je na bombu i raznio se u svom stanu s tom bombom. Nešto kasnije stiže vijest o tome kako je u Zagrebu mladić odlučio presuditi svojoj djevojci, a potom i sebi i onda na kraju stiže vijest s kojom je premijer započeo svoj govor i koji je sve nas šokirao. To smo mi zastupnici Hrvatskoga sabora primili kao vijesti iz domovine, odlazeći na jedan rutinski sastanak. Ali to nije kolegice i kolege vijest s kojom mi možemo ići na put prema Bruxellesu. To nije Hrvatska kakva bi trebala biti na putu za Bruxelles neovisno o tome o kome od ovih ljudi čija imena ne spominjem, se radi. Za mene su oni, a trebali bi za svakoga od nas ovdje zastupnica i zastupnika Sabora, a isto tako i članova Vlade, biti isti. Ljudi koji dižu ruku na sebe zbog neizvjesnosti, nemoći. Ljudi koji dižu ruke na sebe, na druge zbog gnjeva i gubitka kontrole i vrijednosti i ljudi koji nastoje gospodariti životom i smrti i biti moćniji od državnih institucija to je na neki način naša realnost. Ta realnost nije samo kolegice i kolege, borba protiv organiziranog kriminala, protiv korupcije. Ta realnost je borba za druge vrijednosti, za Hrvatsku i njezine građane koji će bez ostatka vjerovati u sebe, a tih vrijednosti na žalost ovih dana, ovih godina manjka. I zato oni koji su prije mene govorili ili oni koji su ovih dana govorili ili možda mjeseci, godina u javnosti govoreći ako smo bili u stanju prije pet godina postići konsenzus za Hrvatsku koji je donio rezultate, ovdje sjede ljudi koji su u tome sudjelovali, konsenzus za Europu, onda je vrijeme da danas formiramo konsenzus za Hrvatsku. Jer ako to ne uradimo, pitanje je kakvu ćemo mi Hrvatsku uputiti prema Europi. Ovakvu kakvu imamo danas sa ogromnim prijetnjama međunarodne monetarne i financijske krize sasvim sigurno da ne možemo uputiti jer ne bi bila ravnopravna drugim narodima. Oni koji su proteklih dana i tjedana govorili kako su takve stvari normalne. Gdje su normalne? U Sloveniji? U Mađarskoj? Čak i u Italiji nisu normalne. Samo smo se mi navikli da nam takve stvari budu normalne. Pa se prisjećam kolegice i kolege, posebno to želim reći, onima s kojima dijelim sudbinu funkcioniranja Vlade i dijelit ću je, a to je da je jedan od vodećih hrvatskih političara tokom '90-tih govorio da nema demokracije bez mafije. Ima. Ima. Nije američka demokracija samo godine čikaške, niti japanska, niti bilo koja druga. I ako je to naslijeđe s kojim se trebamo pozdraviti, raščistiti, onda ja pozivam da to uradimo. Ne samo zadaćama koje će uraditi gospodin Karamarko ili gospodin Šimonović uz podršku Vlade i premijera, nego i mi, drugačijim političkim gledanjem na stvari, drugačijim političkim odnosom prema stvarima. U tom smislu, ponovio bih još jedanput. Ne znam što bi to točno trebalo značiti taj konsenzus za Hrvatsku. Ali jedno je sasvim sigurno, ne bih htio nikoga povrijediti, pogotovo onoga koga nema ovdje dok govorim. Ali kad u kući plane, nije prva stvar koju treba napraviti pitati gdje je kućepazitelj, kako da ga smijenio. Nego uzeti ili lonac ili čašu i ugasiti vatru. Jer u politici se odgovornost dijeli i za ono za što odgovoran nisi i i to je veličina politike, a ponekad i tragedija. Ali onaj tko je u stanju podijeliti i ponijeti tu odgovornost, taj u politici može ostati. Onaj tko nije, mora razmisliti treba li u njoj ostati. Drugo, mi u koaliciji ne možemo imati strateške i nestrateške partnere. Ne možemo imati, ako govorimo o Hrvatskoj, onako kako je vidim, stvari u kojima će jedan segment politike koji Hrvatskoj treba, neovisno o tome je li riječ o manjinama, seljaštvu ili nečem drugom biti prioritetnije od onoga što Hrvatska ovoga trenutka treba. Ja predstavljam zajednicu zajedno sa svojim kolegama iz SDSS-a koji sasvim sigurno ima nasušnih potreba, ali smo spremni otrpjeti zato da ne trpimo ovo kroz što prolazimo i to je moj poziv, naš poziv našim članovima, našim partnerima u koaliciji. Što se tiče predloženih kandidata za nove ministre, ja također poznam i jednog i drugog, bilo pobliže ili podalje ali jednog i drugog. I mogu reći da ne znam kako je odluka stvarana, ali želim svima onima koji su se odlučili na takvu odluku i na takav izbor zahvaliti, a njima sa ove govornice kazati da će u nama imati podršku za sve ono što ih čeka. Njihovo imenovanje je, kolegice i kolege, bio nužan potez. Da li je dovoljan, oni će pokazati. Ako reorganiziraju ministarstva kao što je premijer najavio, sasvim sigurno da će onda napraviti ono što je dovoljno. Jer građani to očekuju. Mi to očekujemo. Depolitizirati policiju i pravosuđe je nasušna potreba Hrvatske danas. Maknuti naše ruke od pravosuđa i policije, kažem naše jer znam da i mi ponekad ne možemo odoliti tome da pružimo ruke prema njima, je nasušna potreba naših kolega i kolegica u jedinicama lokalne samouprave također. Ne samo onih iz organiziranog kriminala, nego i nas. Zato odluka po kriteriju profesionalnosti, nestranačke pripadnosti doista koliko god došla u jednom tragičnom trenutku, predstavlja odluku koju je teško ne pozdraviti. A da li ima još nekih područja gdje bismo mogli napraviti više? Ima. Ima. Mi smo se vratili iz Europe, ima u području državne uprave reći ću odmah. To također treba srediti. 20 tisuća neriješenih predmeta u tom području nije jamstvo i pokazatelj dobroga funkcioniranja. Ali o tome i mi možemo razgovarati i vjerujem da ćemo razgovarati u krugu onih koji trebaju odgovarati za funkcioniranje same Vlade. Dakle, što se kluba SDSS-a tiče, klub SDSS-a će dati podršku za izbor, za imenovanje i za djelovanje novih ministara u hrvatskoj Vladi, gospodina Karamarka i gospodina Šimonovića. Ali isto tako kolegice i kolege, kao što su to uradili prije mene i oni koji nisu govorili, ali znam da osjećaju jednak stupanj odgovornosti kao što ga osjećamo svi mi, nije u pitanju samo borba protiv organiziranog kriminala i protiv korupcije. U pitanju je to da mi, izabrani predstavnici naroda, na ovom mjestu pokažemo narodu koji nas je birao drugu vrstu političkih vrijednosti, političke orijentacije i političke volje, da nam je stalo do zemlje u ime čijeg naroda se ovdje okupljamo i da ovakva iskustva i ovakve poruke koje nosimo više ne kanimo nositi odavde u Bruxelles. Neka Bruxelles postane rutinski posao našeg ministra vanjskih poslova, glavnog pregovarača, ostalih koji mu trebaju pomagati iz pregovaračkog tima, a naš posao je ovdje. Ako taj posao uradimo nema nikakve sumnje da postoji jamstvo da ćemo biti ravnopravni tamo gdje idemo. Ako ne uradimo, nećemo biti ravnopravni. I zato, iz odgovornosti, iz prisege koju smo dali na Ustav zemlje u kojoj djelujemo, ja pozivam da to uradimo. Zahvaljujem vam. **Bebić, Luka Miloradu Pupovcu. Na redu je u ime kluba HSLS-HSU-a gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, članovi Vlade, gospođe i gospodo. Ja bih rekao da mi danas ne donosimo ovu odluku i ne raspravljamo o novim predloženicima kako bismo oči prije svega uprli u Europu i razmišljali o tome što će reći Bruxelles kako bi smo europeizirali Hrvatsku, nego prije svega činimo to zato da bi Hrvatska bila sigurna, jer nemojmo se zavaravati, zločinačka organizacija, kriminalnoga djelovanja takvoga tipa zla kao što je mafija, ubojstva na žalost po ulicama, trgovima ili kućama, premlaćivanja ima na žalost u svim Europskim državama i ne samo Europskim. To je nešto kao zlo, kao kriminal što nema putovnice, ni domovnice, nešto što nije ograničeno samo na neke narode i neke države. Mi danas trebamo raspravljati o tome što možemo učiniti radi sigurne Hrvatske, radi sigurnosti svih naših građana, ne zato da bismo ispunili standarde, kako reče moj prethodnik, premda znam da je dobro mislio reći, nego da bismo bili bolji od toga. Hrvatska mora biti sigurnije nego što su Europske države, nemojmo se zavaravati one nisu sigurne. Postoji jedna međutim bitna razlika, razlika je u tome da se tamo kriminalna djela nešto brže otkrivaju, organizacije brže i učinkovitije razbijaju, sudski naročito kazneni progoni brže završavaju presudama i osudama i moguće strategije prevencije su nešto što je zajednička briga svih ustanova i svih službi u Europskim državama. I zato mi doista sebi moramo danas na čelu s Vladom i sa ovom dvojicom novih ministara i prije svega mi ovdje u Parlamentu, postaviti kao zadaću i kao krajnju svrhu našega djelovanja da naša država ostane i postane sigurnija nego što su Europske države. To činimo radi naših građana. I nemojmo pri tom uprti oči samo u ovu dvojicu gospode za koje bez bilo kakvoga podilaženja možemo reći da na temelju svojih životopisa zaslužuju biti ministrima. Bojim se da se od njih danas već previše očekuje. Nekako kao što i kaže teorija tragedije veliki tragični događaji ne samo ovo posljednje ubojstvo, nego i jučerašnje premlaćivanje na ulicama Zagreba ili ona ubojstva prije toga, ta velika tragična zbivanja traže i svoje velike likove, odnosno traže velika djela. Bojim se da već danas u njih gledamo kao u svemoguće i sve sposobne ljude koji mogu u kratkom roku napraviti ono što smo svi zajedno propustili učiniti duže vrijeme. I bit će im teško zato što će kako kaže Shakespeare jedna njihova mana sa ovakvim pritiskom javnosti ocrniti sve vrline, a cijeli katalog mogućih vrlina neće moći nadvladati jednu moguću manu, a svi mi imamo i svojih mana i slabih točaka. Potpuno vjerujući u njih još jednom ponavljam, mi moramo shvatiti poglavito mi u Parlamentu, da je pitanje osobne sigurnosti građana, pitanje sigurnosti cijele zajednice zadaća sviju nas. i gospodo jedan egzemplarni primjer. 2002. godine sudjelovao sam na sjednici saborskog odbora koji je raspravljao o divljanju huligana i navijača. Nakon sukoba u gradu 2002. između dviju navijačkih skupina mi smo raspravljali o tome što ćemo učiniti svi zajedno. Bili su ministri obrazovanja, MUP-a, pravobranitelji, državni odvjetnik, ne sjećam se više svih prisutnih, tada su padale isto ovako teške riječi, velike riječi, a dragi moji priznajmo da u 6 godina nismo učinili mnogo i da evo i ova Vlada, potpredsjednica Adlešić se sada ponovno mora uhvatiti u koštac s istim pitanjima, s istim poteškoćama i sa daleko razornijim učincima na opću sigurnost nego što su bili 2002. godine. Zašto? Pa zato što ne može pitanje navijačkih nereda, huliganstva na našim ulicama, premlaćivanja, naročito pak pitanje mafijaških organizacija ne može biti pitanje samo premijera, samo Vlade, samo dvojice ili trojice ministara, nego mora postati pitanje sviju nas. Mi moramo postaviti pitanje koliko svi zajedno svojim djelovanjem pridonosimo ili se borimo za opću sigurnost. To je onda pitanje koje morate postaviti i školama. Drago mi je da je tu ministar obrazovanja, jer nam treba više psihologa, pedagoga i defektologa, to je onda pitanje koje morate postaviti lokalnoj samoupravi. Ovih dana vidimo pomalo i politikantstvo, oko toga treba odstupiti i premijer, pa ja vas pitam u kojem gradu se događa najviše tih zala. Jel' mislite da gradonačelnik ne snosi nikakvu odgovornost za to? Zar ne snosi nikakvu odgovornost župani? Zar ne snose nikakvu odgovornost pročelnici ili načelnici policijskih uprava? Znate koja je najveća poteškoća Varaždincima? To što im kradu bicikle. Tako su barem odgovorili na međunarodno istraživanje. Nema uličnog nasilja, fala Bogu, ne daj Bože da ga bude, ali nema uličnog nasilja. Nema premlaćivanja, nema ovakvih scena. Ja ne kažem dakle da je netko kriv drugi, ja samo ja samo hoću reći da je to pitanje opće sigurnosti u koju trebaju biti uključeni svi i gradonačelnici i župani, i Vlada, i Sabor, i ministri, i da ne treba svaljivati odgovornost samo na neke nego pitanje opće sigurnosti građana treba postati pitanje sviju nas. U tome smislu i Klub HSLS-a i HSU-a podržat će imenovanje ovih dviju, ovih dvaju Mi smatramo da treba što je moguće hitnije donijeti odgovarajuće propise koji će se ticati provedbe svega onoga što smo zacrtali kao strategije. Naročito bih rekao da je veliki posao pred ministrom pravosuđa. Nažalost, nažalost i tu griješimo. Optužujemo pravosudne dužnosnike i suce naročito da ne rade dobro poslove premda znamo da je samo nekoliko sudova u Hrvatskoj u katastrofalnom stanju. I opet poopćavamo i generaliziramo i optužujemo cijelu jednu časnu profesiju umjesto da konačno kažemo gdje su ti zaostaci? Gdje se to u Hrvatskoj, a znamo koji su sudovi ne radi dobro. Koji suci ne rade dobro? Zašto pravosuđe nije učinkovito? Prema tome idemo konačno pogledati istini u oči. Idemo vidjeti što možemo odmah napraviti vatrogasnim mjerama? Idemo vidjeti dugoročno strateški što možemo napraviti? I nemojmo očekivati samo da će dvojica ljudi ili samo Vlada vratiti osjećaj sigurnosti na hrvatske ulice. To moramo učiniti svi mi. Hvala gospodinu Čehoku. Na redu je u ime Kluba HSS-a gospodin zastupnik i potpredsjednik Sabora Josip Friščić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Sabora, predsjedniče Vlade, pomoćni zamjenici, ministri, kolegice i kolege zastupnici. Zasigurno danas nismo očekivali ovu sjednicu ali ja odmah u uvodu uz pozdrave želim reći da je dobro da je ona danas. Jer i ovim sazivom i svim onim riječima koje smo izgovorili prije današnje sjednice uz suosjećanje sa obitelji žrtava ali odlučnošću koju smo izrekli na koji način se želimo uhvatiti u koštac sa izazovima koji su pred nas stavljeni šalju i vjerujem da će poslati adekvatnu poruku. Jer zadnjih nekoliko dana stvarana je dilema. Propitivalo se i ispitivalo imamo li mi svi snage i ovo tijelo i naša Vlada i sva ona tijela koja se moraju boriti protiv zla da se s time uhvate u koštac ili će pokleknuti, popustiti ili ne daj Bože u sebi izgraditi osjećaj nemoći. Zbog toga potezi koji su vučeni, prijedlozi koje smo primili i brzina djelovanja u meni a vjerujem ne samo u meni i ne samo u mojem klubu nego među nama ukupno, među našom javnošću poručuje odlučnost da se s ovim što je prelilo čašu a to je pitanje sigurnosti naših građana ulovimo u koštac. Jer što mi od njih tražimo? Mi od njih tražimo povjerenje. Da bi od građana imali povjerenje i političko i programsko i sveukupno mi njima moramo jamčiti i određenu sigurnost i ne samo sigurnost posla i ne samo sigurnost obrazovanja nego ovu temeljnu sigurnost življenja sa svojom djecom, u svojoj obitelji, u svojoj lokalnoj sredini. Brojne su do sada bile i pojave i ekscesi i ono što danas možemo okarakterizirati i zločini koji su se događali. Brojke koje je danas iznio premijer ovdje govore o tome koliko je procesa i otvoreno. Koliko je procesa vođeno ali nemojmo se zavaravati. Na ovoj aktivnosti nema završnog procesa. Mi samo možemo i dalje ustrajati na generalnoj poruci prema korupciji, prema kriminalu, prema mafijaškom organiziranju radi zločina tolerancija je nulta. težnja naša mora biti učinkovito djelovanje da bi prema tome išli svjesni toga da je to u konačnosti kao takovo neostvarivo. Ali zasigurno mi smo i do sada znali postići i zajedništvo i konsenzuse o čemu je i danas ovdje govoreno kada smo utvrdili strategije i pravce gdje nije bitna samo stranačka boja, stranački program nego zajedničko dobro. To je i put prema NATO-u i sigurnosti i to je i put prema Europskoj uniji i to su sve one reforme koje čine, koje se čine, koje treba provesti i zapravo i današnja rasprava ne jednom je ponovila te reforme trebaju nama. Trebaju nama da bi sigurnije živjeli. Treba nama da bi bolje živjeli. Treba svima nama da bi se bolje osjećali. Ako procesi ne idu dovoljno brzo onda zasigurno treba poduzimati sve korake i mjere da oni koji mogu na njih utjecati da se na taj način ponašaju. I ovo što je danas pred nama, što je predloženo kao nova rješenja. U dva ključna ministarstva za pitanja i teme o kojima razgovaramo zasigurno kada je riječ o Klubu HSS-a predsjednik Vlade imat će podršku.

Ne na način da zamjenom dva ministra očekujemo da će sada oni kao čudotvorci sve to riješiti. Njima će podrška trebati sutra kada će predložiti određene organizacijske promjene. Njima će trebati podrška kada će birati svoje suradnike. Njima će trebati podrška kada ćemo raspravljati o sredstvima u proračunu, jer ovakove situacije s jedne strane ukazuju i traže odgovornost. Ali ovakve situacije otkrivaju i slabosti, jer dovoljno je prolistati medij. Onda mi znamo određenom regulativom koja je u ovom Domu donijeta na pojedinim mjestima u institucijama i ustanovama moraju biti kamere. Oni koji sada pregledavaju kažu ili su većina njih postavljene na kriva mjesta ili su takve kvalitete da se gotovo ništa iz njih ne da iščitati. To su indikatori. To je nešto što ukazuje na koji način se svi skupa moramo ponašati, jer ja nisam za izgradnju onog sustava u kojem ćemo jačanjem aparata nastojati postići sigurnost, a da građanin, naš građanin nije u to uključen. I zato sam zdušno pozdravio i sve one mjere o čemu je i kolega Čehok govorio. Jedna je od njih bila vrlo dobra i treba je i dalje razrađivati. To su bili policajci u zajednici. Treba vidjeti što i kako dalje tu sigurnost sigurnost u svakoj sredini razviti i stvoriti, jer ako nema te sigurnosti onda nema povjerenja. Ona nema onog građanina, a ja ne želim da se dogodi ono o čemu smo bili sudionici kada smo putovali svijetom, mnogi čitali ili gledali u filmovima kada se zlo događa a ljudi glavu okreću, jer neće biti dio toga, neće biti oni koji su to vidjeli, neće biti oni koji će o tome svjedočiti. Tu sigurnost mi moramo graditi i ja sam uvjeren da smo mi kadri to izgraditi. Rasprave koje se vode danas, a vjerujem i temeljem usvojenog dnevnog reda zasigurno će još snažnije, još dublje proanalizirati stanje u kojem jesmo, ocijeniti situaciju, ali jednako tako donijeti i određene poruke u kom pravcu idemo i želimo ići. A uvjeren sam da s rješenjima koja su nam danas ponuđena i sada želim reći da će klub Hrvatske seljačke stranke dati i sada i u buduće u njihovom radu i djelovanju punu podršku predloženim ministrima i pravosuđa i unutrašnjih poslova. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala 14,11 ističe prijava za raspravu od 10 minuta. A sada je na redu u ime kluba nacionalnih manjina, gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Klub zastupnika nacionalnih manjina je svjestan i razloga koji su doveli do tako drastičnih prijedloga smjena u hrvatskoj Vladi. Postoje trenuci kada su velike promjene nužne i mada su na takve promjene određeni segmenti nacionalnih manjina već ukazali prije nego što je došlo do ovih događaja i do ovih ubistava to samo jača našu motivaciju da se ova hrvatska Vlada promijeni i na takav način što će promijeniti dva ministra. Jer promjena ministra unutarnjih poslova i pravosuđa predstavljaju veliki korak da li unaprijed, unatrag ili u stranu to ćemo vidjeti i to će pokazati budućnost. Ali u svakom slučaju bile su nužne promjene. Za kredit nacionalnih manjina koje su posebno osjetljive na društvenu nestabilnost postoji i dalje i on će trajati najprije ovih 30 dana kako stoji u ovom prijedlogu zaključaka koje smo dali kada ćemo vidjeti koji će biti smjerovi razvoja strategija, koja će piti planirana strategija u radu Ministarstava pravosuđa i unutarnjih poslova, a nakon toga trajat će onoliko koliko je racionalno, pristojno, logično i nužno da se dogode prvi pozitivni rezultati. Prvi put na takav način govorimo jer je situacija doista ozbiljna, a da sam morao primijeniti takve riječi. Obično se daje 100 dana Vladi da pokazuje rezultate. Novi ministri, gospodin Šimonović i gospodin Karamarko će imati manje dana, puno manje od 100 dana, jer tako situacija nalaže. O gospodinu Karamarku naravno i gospodinu Šimonoviću koje ih poznajemo već dugi niz godina u profesionalnom, u stručnom smislu sve najbolje iako ne mi, nego i oni sami znaju da to neće biti dovoljno. Organizirani kriminal vuče korijene iz političkih i parapolitičkih prostora, iz davne i manje davne prošlosti. Bez gledanja u sebe i u vlastitu prošlost, a u nekim segmentima i u sadašnjost, jer korupcije još postoje politika neće djelotvorno stati na kraj organiziranom kriminalu. Samo gledajući prema vani politika neće stati na kraj organiziranom kriminalu. Morat će vršiti i introspekciju, odnosno gledanje i u sebe. Jer tako, takvi rezultati, to je eufemizam organiziranog kriminala ne mogu se dogoditi a da organizirani kriminal nije negdje podvođen. Mi zastupnici nacionalnih manjina već pet godina vjerujemo da ova Vlada iskreno, europski orijentirana i iskreno orijentirana prema budućnosti i da kao takva želi stati na kraj organiziranom kriminalu, ovakvim pojavama, korupcijama ili ako ju želimo nazvati mafiji. Iako ja duboko vjerujem da u Hrvatskoj nedostaje barem jedan faktor, jedan činitelj, a da bi se ovakav organizirani kriminal mogao nazvati mafijom. A to je nedostatak šireg saučesništva i šutnje. Ono što se u mafiji zove omerda, jednog dijela stanovništva koji je širi od samog kriminalnog miljea i koji, jedan dio stanovništva koji se boji u toj mjeri da šuti i da ne želi prokazati ubojice i da ne želi prokazati oni koji bez ikakvih emocija ubijaju, ne samo mlade ljude kao što se ovdje dogodilo, nego na primjer u Italiji i u drugim zemljama i malu djecu, pa čak i članove obitelji ako je to potrebno. Nadam se da takva šutnja u Hrvatskoj ne postoji i spontani izlazak na ulice daje mi, koje se dogodilo odmah nakon ovog … /Govornik se ne razumije./ … daje mi nade da će ove skupine kriminalaca neće zarobiti i samu svijest svoje okoline, što je nužno na žalost da organizirani kriminal bude mafija. Želim vjerovati da barem u Hrvatskoj, barem u Hrvatskoj mafija neće saživjeti. Na kraju, prije nekoliko godina održao sam izlaganje u sjedištu talijanske antimafije u Rimu. Pozvali su nas nekoliko izlagača iz svijeta da im govorimo, zamislite o ljudskim pravima. Mafija pobjeđuje kada uspije ograničavati ljudska prava. Niti jedna ljudska strahota nije tako strašna kao ograničavanje, arbitrarno ograničavanje slobode. I uzimanju osobnih podataka iz preventivnih razloga moramo biti jako pažljivi, jako obazrivi u svim demokratskim društvima uzimanje identifikacijskih podataka, pa čak i ljudima koji su zgriješili, ali izdržavali kazne je upitno u smislu održavanja demokracije i slobode pojedinaca. Novi, kako se sad popularno zove antimafijaški zakon morati će poći od čvrste aksiome da zaštiti pojedinca i društvo, ne samo u sigurnosti pojedinca i društva, nego i u zaštiti ljudskim prava pojedinaca tog društva. Ne smije biti regresije ljudskih prava, inače ćemo izgubiti bitku odmah, a nacionalne manjine su osjetljive na to. Budući da organizirani kriminal nije predmet samo struke, nego i politike nažalost, želim skrenuti pažnju gospodinu Karamarku i Šimonoviću uz dužnu skromnost nestručnjaka da u borbi protiv organiziranog kriminala i mafije u Italiji je imala uspjeha najviše institucija pokajnika, ali dobro primijenjena, i u SAD-u zaštićenih svjedoka. Jedan pokajnik može odmotati cijeli lanac, cijelu mrežu, uložimo novce i vremena da steknemo sustav koji će doista omogućiti anonimnost i život negdje drugdje, naravno u inozemstvu jer Hrvatska je premala tih ljudi koji su pokajnici ili zaštićeni svjedoci i da će im dati zaštitu. Poštena policija i pravosuđe jedino mogu dati jamstvo da će netko moći progovoriti i ostati živ, on i njegova obitelj. Zaključujemo, klub nacionalnih manjina poduprijeti će te promjene u Vladi i monitorirati implementaciju tih promjena, bilo sa stanovišta efikasnosti, bilo sa stanovišta ljudskih prava. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodinu Furiu Radinu. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Danas biramo 4. ministra unutarnjih poslova u 5 godina. To je impresivan skor s kojim se može pohvaliti rijetko koja zemlja i od ljudi čiju, na samom početku želim naglasiti vjerodostojnost ljudsku i profesionalnu ni na koji način niti ja, niti klub SDP-a ne mislimo dovoditi u pitanje. Očekuju se čuda, ali čuda gospodo nema. Čuda očekuju samo očajni. Ono u što mi vjerujemo je sistematičan rad, načela, pravna država, dakle sve ono o čemu usprkos nekim lekcijama koje smo danas ovdje dobili od predstavnika zajednica, uspješnih gradonačelnika, o svemu onome o čemu smo mi govorili u zadnjih pola godine i bili ismijavani i ignorirani, ali to je pravo parlamentarne većina. To pravo joj nitko ne može oduzeti, kao što ni nama predstavnicima oporbe nitko ne može oduzeti pravo da govorimo. Ne pozivamo na nerede, ne pozivamo na ulicu, pozivamo na odgovornost. Pozivamo one koje držimo odgovornima za ovo stanje, a odgovornim držimo predsjednika Vlade, jer ovo je njegova Vlada, ali u ovom trenutku je pitanje koliko je to HDZ-ova Vlada i koliko je to više uopće politička Vlada. Nismo dobili odgovor na pitanje zašto su smijenjeni ministri? Zašto je smijenjen ministar o kojem smo prošli tjedan slušali laude? I konačno zašto je smijenjena ministrica pravosuđa nakon ovog okrutnog, groznog ubojstva koje nas je sve zgrozilo i ošamutilo na neki način? Zašto? To su ljudi koji su dobivali od ovoga Doma, od članova Vlade, od predsjednika najviše moguće ocjene. Imamo li pravo postaviti to pitanje? Hoćemo li dobiti odgovor? Nemamo iluzije. Pozivamo na odgovornost i to je sve i o tome želimo razgovarati. Slušali smo svakakve priče, pa i iz usta visokih dužnosnika HDZ-a o lošim kadrovskim odnosima unutar SOA-e, između SOA-e i MVP-a, od gospodina Šeksa, on siguran sam zna što govori, to govorim bez imalo ironije. Je li to znao predsjednik Vlade? Je li se reagiralo? Nije se reagiralo. I danas očekujemo čuda. Vratimo se u 2005. godine da bismo dokazali da ovo nije nikakva galama SDP-a, nego da jedan sustavan zahtjev koji traje godinama. Ovo je samo kap koja je prelila čašu. 2005. godine u rujnu mjesecu prigodom uhićenja jednog hrvatskog državljanina koji sada odslužuje kaznu zatvora od 6 godina čuli smo obećanje i prijetnju organiziranom kriminalu od strane predsjednika Vlade da se sve državne službe dobile nalog, kao da inače ne trebaju djelovati po zakonu i da ćemo se sa organiziranim kriminalom obračunati do kraja. Dame i gospodo, uvažene kolegice i kolege, to je bilo prije tri godine. Prije nekoliko dana čuli smo istu priču. Nećemo tolerirati organizirani kriminal, niti mafijaška ubojstva, niti bilo što slično. Slažemo se s time. Na tome smo uporno inzistirali prije tjedan dana na raspravi u ovom Saboru. Ministar koji je odgovoran za taj resor je dobio vaše puno povjerenje. Puno povjerenje! Ali borba protiv korupcije i kriminala je politička borba, a ako je politika u toj borbi udružena i sparena sa strukom to je najubojitija kombinacije, jače nema. Od toga nismo vidjeli ništa. I kasnije kada budem govorio o ovim časnim pojedincima, ali i o trećem koji je nominiran za jednu također važnu dužnost u sustavu državne sigurnosti, o čemu ne odlučuje ovaj Sabor, reći ću nešto više i o tome što mislim. Dakle ovo nije rasprava o ponuđenim kandidatima koji trebaju ući u Vladu HDZ-ova spasa i ustvari pitanje je koliko je ovo više HDZ-ova Vlada, koliko je ova Vlada HDZ-ovih ljudi koji su iznijeli na izborima, na izborima program koji su obećali da će primijeniti. Mene čudi da među 60 i nešto časnih zastupnika HDZ-a nema baš nikoga koji je nakon pet godina u stanju preuzeti ovaj težak politički posao i ovo mi sliči na alibi, na alibi i na pokušaj da se odgovornost prebaci na drugoga. To smo također već vidjeli i za to smatramo odgovornim predsjednika Vlade, jer smatramo da na svoj autokratski način vodi ovu Vladu. To nije nezakonito, ali je autokratski. A jedina stvar koju mi u SDP-u smatramo opasnijom od autokracije je neučinkovita autokracija i to danas imamo u Hrvatskoj. Imali smo pet godina kadrovskih eksperimenata, dame i gospodo kadrovskih eksperimenata u službama. Sjetimo se POA-e prije pet godina, u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje su ljudi iz drugog i trećeg stranačkog ešalona dovedeni da provedu politički posao. Politički posao. Ništa od toga vidjeli nismo. Dakle još jednom o kandidatima ili možda po prvi puta o kandidatima. Ja ću otvoreno ovdje reći da bi neki od njih po mom dubokom uvjerenju svog mjesta imali i u Vladi moje stranke SDP-a i da bi bilo puno uvjerljivije da su predloženi prije tjedan dana ili prije pet godina i da bi takvi kandidati našli svoje mjesto u Vladi SDP-a prije pet godina. A kada već govorim o kandidatima, da se konačno osvrnem i na kandidate. Dakle imamo kandidata za ravnatelja policije, jednog uspješnog i časnog policajca koji je od ove Vlade, od tog ministarstva bio škartiran i koji je prije nekoliko dana se spremao na časnu prijevremenu mirovinu, za kojega nije bilo mjesta u sustavu i to zna cijela Hrvatska i cijeli MUP i cijela policija. Dobro je da se vraća. I dobro je da se vraća na inzistiranje osobe koja je predložena za ravnatelja, odnosno za ministra unutarnjih polova jer je to jedini zaključak koji možemo izvesti. To je jedini zaključak. A od ministra unutarnjih poslova se očekuje da očisti Augijeve staje i bojim se da bez političke podrške premijera neće moći učiniti ništa. I postavljam pitanje zašto te političke podrške nije imao nitko od dosadašnja četiri ministra. Nitko. Ni od ministara pravosuđa. Nitko. Kandidat za ministra pravosuđa je jedan od najvrsnijih hrvatskih diplomata i moje mišljenje je da bi bio korisniji u ovoj kadrovskoj situaciji u kojoj se HDZ nalazi, kao ministar vanjskih poslova, jer to je ono što Hrvatskoj u ovom trenutku jako treba. I želim mu, jer predmnijevam da će biti potvrđen, želim mu puno uspjeha na čelu ovog zahtjevnog političkog resora gdje će morati surađivati sa, nemojte ometati gospodu. Nemojte ih ometati. I želim mu puno uspjeha sa kadrovima koje tamo nasljeđuje i s kojima će morati raditi. Ponavljam, bio bi još bolji kao ministar vanjskih poslova. Možda se to i obistini. I želim mu više podrške od one koju je imala do jučer hvaljena ministrica pravosuđa, Ana Lovrin, jer ona očito nije imala nikakvu podršku. Premijer je prije nekoliko dana govorio o odvažnosti, o potrebi odvažnosti. Po tko zna koji put u borbi sa organiziranim kriminalom, korupcijom, mafijom, sa onim za što vidimo danas da ugrožava temelje ustavnog i društvenog povratka, što se razmahalo i što svoje korijene ima u 90-tim godinama. I pada mi na pamet jedna poredba sa francuskom revolucijom, mada srećom više nema giljotine, ali očito postoji politička giljotina. George Donton jedan od prvaka, tragičnih prvaka francuske revolucije, a svi su na kraju bili tragični je, u kritičnim danima 793. godine pred najezdom vojvode od Brunsvika govorio o potrebi odvažnosti, otprilike … /Govornik govori francuski./ … Treba nam smjelosti, još smjelosti i još više uvijek smjelosti. Međutim gledajući ovu časnu gospodu, osim dvojice koja još nisu potvrđena, pitam se kao što je Donton govorio kada je odlazio, tko je sljedeći. Tko sljedeći odlazi? Tko će sljedeći biti politički žrtvovan u ime očuvanja jedne osobe i to je političko pravo i to nije nezakonito, ali to se događa u Hrvatskoj, to se događa u ovoj Vladi koja postaje Vlada HDZ-ovog spasa. Vlada HDZ-ovog spasa. I još jedan primjer glede kadrovske politike u ovoj zemlji da bismo zaokružili tu priču. Prije nekoliko sati SDP-ov predstavnik, član SDP-a predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je na Vijeću za nacionalnu sigurnost podržao imenovanje novog ravnatelja sigurnosne agencije. S tim nemamo problema. Jučer je HDZ-ova većina izabrala za predsjednika Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa čovjeka za kojega do jučer nismo ni primijetili da je bio član tog Povjerenstva, čije se ime jučer nije moglo naći na Googleu, pretraživaču. To je javna osoba. To je predsjednik Povjerenstva za sukob interesa? Tako biramo ustavne suce? K tome gospodo da biste shvatili značaj javne službe, ne može odvjetnik, ne može odvjetništvo koje je ustavna kategorija biti na čelu takvog povjerenstva. Jer odvjetnik je po definiciji svog posla ako ga radi zakonito, konstantno na strani privatnog interesa. I ovo samo pokazuje da idemo dalje, ustvari znači sve po starom. I zato je ovo danas za nas iz SDP-a samo uvod u ozbiljnu raspravu o odgovornosti predsjednika Vlade i ništa drugo. Ovo nije rasprava o kandidatima za rekonstrukciju Vlade koja prestaje biti HDZ-ova Vlada, ovo je uvod u jednu raspravu kakvima se HDZ dok je bio u oporbi, služio redovito, a mi eto po prvi puta. Jer smatramo da je iz niza razloga, ne samo stanje javne sigurnosti na koje smo upozoravali danima, tjednima, mjesecima, vrijeme za takvu raspravu. Naravno većina u ovom domu je poznata, mi iluzija nemamo, mi ne želimo preslagivanja i kada pozivamo na izbore ne pozivamo na nered i na ulicu. Pozivamo na nešto što je demokratska institucija. Hoće li to toga doći, to je u ovom trenutku za nas sporedno pitanje. Zbog pijeteta prema žrtvi, Mi naravno odustajemo od pojedinačnih rasprava i njih danas na ovu temu neće biti, ali će ih biti na temu odgovornosti predsjednika Vlade. Klub SDP-a će zbog svega navedenog o ovim kandidatima, uz sve dužno poštovanje glasovati suzdržano, jer opet uz sve dužno poštovanje ovdje o njima nije riječ. Hvala vam gospodo. Moj naklon. /Pljesak. Hvala gospodinu Zoranu Milanoviću. A sada u ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, gospodo ministri, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire predložene kadrovske promjene, shvaćajući ne samo ozbiljnost trenutka u kojem se kao društvo nalazimo, već i težinu problema s kojim se suočavamo. Duboko smo svjesni činjenice da samo jačanje demokratskih institucija je jedini mogući prihvatljiv odgovor, ne samo na politikantsku igru zasnovanu na podgrijavanju iracionalnog straha već, a to je ovdje primarno i to želim istaknuti, i za učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala, protiv korupcije i svih oblik kriminaliteta. U ovom trenutku odabir nedvojbeno dokazanih stručnjaka za vođenje Ministarstva pravosuđa i Ministarstva unutarnjih poslova, kao i najavljene promjene u samim resorima uz nove zakonske projekte, govori da Vlada Republike Hrvatske čvrsto stoji na pozicijama. Prvo, jačanju državnih institucija uz odlučan nastavak započetih reformi i drugo, konsolidacija demokratske pluralističke prakse i europeizacija Hrvatske što podrazumijeva i u ovoj situaciji prihvaćanje temeljnih političkih vrijednosti o kojima često govorimo, a u biti se svode na trodiobu vlasti, na načelo vladavine prava i dakako na građansku sigurnost. Vlada koja ima demokratskim izborima potvrđen legitimitet odlučila se, promišljajući na temelju tih vrijednosti, na rješenja koja u prvom redu se oslanjaju na neovisne stručne institucije stvarajući pretpostavke ne samo za konsolidaciju ministarstava, već se otvara ovim rješenjem i prostor za realizaciju započetih društvenih reformi koje u svojoj srži imaju i podrazumijevaju oštru borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala i eliminaciju svih mafijaških elemenata iz hrvatskog društva. Ovo je odlučan iskorak Vlade koji da bi dao optimalne rezultate i to isto tako želim ovom prigodom naglasiti, treba u prvom redu stabilnost a ne nekakav puč ili anarhiju, treba razum a ne iracionalno politikantstvo i treba punu podršku svih političkih struktura a ne novi izborni ciklus. Sve drugo predstavljalo bi zapravo korištenje uistinu tragičnog trenutka okrutnog ubojstva kako bi se došlo do pozicija vladanja ili odlučivanja, ali ne temeljem izbornog legitimiteta. Poziv ili pozivanje na drugačija rješenja, na stvaranje klime neurotičnog straha, ali taj strah koji sputava dakle racionalno političko postupanje govori najviše o onima koji takva rješenja predlažu i zato jesu u oporbi i zato će oporba ostati. Svaka manipulacija strahom, dakle destrukcija demokratskih institucija je plodno tlo za demagoge koji za sve prilike pa i za ovu situaciju imaju tzv. jednostavna rješenja. A jednostavnih rješenja nema. Postoji samo jedno i ono se odnosi na jačanje demokratskih institucija svih poluga vlasti i društva koji su se odlučno spremne uhvatiti u koštac s ovim nemalim problemom. I zato Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice uistinu podupire predložena rješenja koja su na tragu svega ovoga što sam kazao. Hvala. Hvala gospodinu Tomljanoviću. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite.

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine premijeru u odsutnosti, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja sam malo, moram priznat da sam ja malo kao da sam došao sa neke druge planete. I drago mi je gospodine Fiolić što vi tako mislite jer znam kakve su vaše sposobnosti pa mi to predstavlja kompliment. Da. … /Svi govore u glas, smijeh./ Vladimir (HDSSB)** Zašto se čudim? Čudim se jer smo mi prije osam dana u ovom Parlamentu raspravljali o sigurnosnoj situaciji. Raspravljali smo o policiji, o učinkovitosti policije. I ja sam vas dragi kolege koji predstavljate vladajuće u ovom mandatu, ja sam vas slušao kako je policija učinkovita, kako je policija djelotvorna. Slušao sam o velikim uspjesima policije, čuo sam o dobrom ministru. Dobar ministar u Ministarstvu unutarnjih poslova. Prije nekih mjesec dana valjda vi ste isto tako izabrali dobrog ravnatelja policije, gospodina Benka, potvrdili i evo sad nakon osam dana odjednom nije dobro. Odjednom mi slušamo od samog predsjednika Vlade kako treba pojačati sudstvo, dakle prethodno ni ne ponavljam da treba smijeniti ministra policije, da treba smijeniti ravnatelja Benka, da treba ojačati sudstvo, da treba itekako poraditi na poreznoj upravi, na Ministarstvu financija, na Financijskoj policiji. Govori se o nekakvim uskočkim, nisam dobro razumio, ispostavama ili tako nekako. Oprostite mi ako sam krivo razumio, nešto me to uskočki podsjeća na neka vremena od prije dvije, tri godine, ali ne znam što to znači uskočki. Dakle, moram priznati da sam začuđen, jer ovo je na neki način kontinuitet Vlade pet godina. Dakle, u pet godina mi nismo stvorili, odnosno vladajući nisu stvorili uvjete u Ministarstvu financija, u Poreznoj upravi, u Financijskoj policiji. Do prije osam dana slušali smo o ministru policije koji je izuzetno dobar, sad on odjednom ne valja. No, treba se podsjetiti, prije osam dana čini mi se da je netko napomenuo, da policija već godinu dana nema načelnika krim policije, ali nema niti načelnika organiziranog kriminaliteta, a to je veliki problem, očito da je. Naravno da je ovo što se dogodilo u zadnjih ne nekoliko dana, nego što se događa, ali što je prelilo kako se kaže, kap koja je prelila čašu, ovo ubojstvo koje se dogodilo prije neki dan, na žalost u hrvatskim gradovima ubojstva su postala i redovita pojava, premlaćivanja su postala redovita pojava. Ja ću vam kazati da je Zagreb i Osijek osobito na udaru, da u Osijeku ima 12 nerazjašnjenih, nerasvijetljenih ubojstava. Evo da vjerujem da gospodin Karamarko prati ovu situaciju, ne samo u Zagrebu i Osijeku nego i u drugim gradovima. Ja ću podsjetiti da je gospodin Faber 2005. godine došao dekretom u Osijek, između ostalog da ta mafijaška ubojstva, 12 mafijaških ubojstava rasvijetli. Nije nijedno rasvijetlio. Ni jedno jedino. Što više, dok je on bio načelnik policijske uprave, dogodilo se još jedno mafijaško ubojstvo. Ali vi gospodine Karamarko ja pretpostavljam da ćete biti izabrani, evo razmislite kako razriješiti tu situaciju, dakle ne samo u Zagrebu i Osijeku, nego i u svim drugim gradovima kada govorim o ubojstvima. Žalosno je što se događa, ova premlaćivanja, ova ubojstva. Međutim, ja bih kazao da je to samo posljedica, ne da bih kazao, nego sam siguran da je posljedica organiziranog kriminala i mafije. Posljedica u trenutku kada određeni pojedinci stanu na put mafiji i organiziranom kriminalu ili kao svjedoci ili na neki drugi način se organiziranom kriminalu zamjeri, dakle to je posljedica. Ali u ovoj državi, ali ne samo u našoj državi, nego inače organizirani kriminal i mafija bave se legalnim poslovima, legalnim poslovima do kojih dolaze na ilegalan nezakonit način. Pa onda tako imamo kršenje Zakona o javnoj nabavi, pa da ne govorim o urbanizmu i graditeljstvu, o kupovini zemljišta po povoljnim cijenama, prenamijeni poljoprivrednog zemljišta, građevinsko zemljište, ali smo prethodno kupili kao poljoprivredno. Pogledajte što se događalo u Hrvatskom fondu za privatizaciju ili 'ajmo još ranije u pretvorbi i privatizaciji. Pa ja sam siguran da je u pretvorbi i privatizaciji sudjelovala upravo ova mafija i organizirani kriminal pritiskom na one koji su mogli odlučiti u javnim institucijama u fondu, razno raznim pritiscima. Ja sam siguran. To ćete kolega elaborirati kada se budete javili za riječ, glas Slavonije, jer ste vi na glasu u Virovitici, a zna se po čemu. Dakle, kako se moglo dogoditi da je u Hrvatskom fondu za privatizaciju, dali politika pere ruke, a u tom nadzornom odboru sjede ministri, oni su morali znati što se događa u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Ja neću sugerirati niti uopće želim reći da su ministri bili pod pritiskom, ali sasvim sigurno da nisu samo ona trojica ili četvorica potpredsjednika koji su zatvoreni ili su pušteni sada, ne snose sami oni odgovornost. Protiv organiziranog kriminala i mafije može se boriti naravno policija, naravno sudstvo, odvjetništvo. Gdje je odgovornost državnog odvjetništva u svemu ovome? Dakle, može se boriti državno odvjetništvo, policija, sudstvo, institucije pravnog sustave, ostale, USKOK, ali ako nema političke odluke da se ide u tu borbu, onda od te borbe nema ništa. A ja sam siguran da takve političke odluke bilo nije. I ne znam dali će takve političke odluke, dali će se ona dogoditi nakon ove rasprave, jer sam čin izbora i jednog i drugog ministra neće doprinijeti rezultatima u borbi protiv mafije, u borbi protiv organiziranog kriminala, ako politika ne da zeleno svjetlo. I to je savršeno jasno. Ne mogu razumjeti izjavu premijera od neki dan, a glasi ovako. Nećemo više tolerirati mafiju. Što to znači da nećemo više tolerirati mafiju? Jel' to znači da smo mi mafiju tolerirali do sada ili je možda nespretna izjava, ali da smo zatvarali oči pred nezakonitim radnjama, pred izvješćima državne revizije. Neki dan smo imali ovdje izvješće Povjerenstva za kontrolu javne nabave, pa to je, tu gledajte organizirani kriminal, pa tu se vrte milijuni i milijuni kuna. Pa dajte pogledajte koliko je bogatih ovdje u Hrvatskoj. Voze se u skupim autima. Pa dali se netko sjetio iz te policije ili iz nadležnih službi, pa daj da vidimo odakle tom čovjeku auto, ne znam vikendica, jahta, vila? Pa nije stvar uzimati DNK. U redu, DNK možemo uzeti. Ali da li ćemo time, postoje puno jednostavnije, idemo vidjeti za Šišljagića šta on ima u svojoj imovinskoj kartici i kako je to stekao? Ali idemo vidjeti onoga za kojeg ja ne znam niti u Osijeku, a vi sigurno koji živite u Zagrebu, Zadru, Splitu a kako si ti to stekao sa plaćom, ne znam, od 5, 6 tisuća kuna? Tako će se naći, ali smo mi svi svjesni i mi svi znamo u svakom gradu tko su ti otprilike, otprilike tko su ti pripadnici koji evo žive na visokoj nozi. Osim toga kada govorimo o statističkim pokazateljima policije a razmatrali smo ih ono prije 8 dana tada se to činio prilično ovako dobar rezultat. Pa vidjeli smo i možemo vidjeti spektakularne akcije putem medija u «Dijagnozi» recimo pa se doktori privode. Pa onda u «Indeksu» pa se privode sa sveučilišta 120, 130 ljudi, akademaca. Pa sjetite se «Gruntovnice», jel' se «Gruntovnica» zvala? Nekakvi referenti. Oni se privode i oni statistički, onda to jako lijepo izgleda. Sad se ja pitam imajući razumijevanja i za policiju i za sudstvo i za sve institucije koje bi se trebale itekako ovim baviti tko je slagao prioritete čime se policija treba baviti? Čuli smo da je za sigurnost naravno nadležan ne samo predsjednik Vlade nego i predsjednik države. Predsjednik države i predsjednik Vlade isto tako itekako trebaju biti i dužni su voditi računa o sigurnosti posebno o onome, sada mislim u negativnom smislu što se događa u Republici Hrvatskoj. Prema tome pobjeći od odgovornosti niti premijer niti predsjednik države ne mogu od onoga što se događa u Republici Hrvatskoj vezano za organizirani kriminal odnosno tzv. ili pravu … /Govornik se ne razumije./ … Prema tome vidim da je, da vrijeme polako ističe da završim. HDSSB nije sudjelovao u izboru niti ministra policije, sada već za koji trenutak bivšeg. Dakle nije sudjelovao u izboru ministara. HDSSB neće sudjelovati niti u ovom prijedlogu i izboru i izboru ministara koje vladajući predlaže. HDSSB će biti suzdržan i naravno pratit ćemo što će se dogoditi nakon mjesec dana jer prihvaćena je ova, ovaj prijedlog kada nadležni ministri budu podnosili izvješće o tome što je u tih 30 dana napravljeno u organizaciji, reorganizaciji ili ne znam ni ja kakvo će izvješće podnijeti ovom Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. **Bebić, S time smo završili raspravu po klubovima. Sada prelazimo na pojedinačnu. Prvi je na redu gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Gospodine Karamarko, gospodine Šimonoviću iz principijelnih razloga prilikom glasanja ja ću se suzdržati. Ne zbog toga što bih smatrao da niste adekvatni kandidati za to mjesto nego ne mogu i ne želim sebe dovesti u situaciju da danas, da vam dam pomoć i potporu da uđete u Vladu, a za desetak dana glasati za nepovjerenje i premijeru i Vladi u cjelini jer time bih doista bio neprincipijelan danas dio vladajuće većine a onda bi za desetak dana glumio oporbenog zastupnika. Ali unatoč toga želim vam da uspijete. Ne zbog nas u ovoj dvorani, ne zbog mene, ne zbog ove današnje sjednice nego da doista od vašeg uspjeha u vašem poslu ovisi jako puno toga. Osim kadrovskih rješenja koje ste očito već predlagali ili ćete predlagati želim vjerovati da ćete dobiti slobodne ruke, veliki manevarski prostor u radu. Kao preduvjet smatram za vaš uspjeh. Netko je danas u svojoj raspravi spominjao vatru, piromane, kućepazitelje i vatrogasce. I reče: «Kada gori svi moramo gasiti vatru. Svi moramo biti vatrogasci.» Nisam siguran da uvijek svi moramo biti vatrogasci jer smatram da netko ipak kućepazitelja treba pitati a što si radio i gdje si bio, a netko drugi ili treći tražiti te piromane. Mi u Hrvatskoj čudno se ponašamo jer kada je sve dobro od gospodarstva do sigurnosne situacije zato je zaslužna Vlada. Ali kada započinju problemi, kada postavlja se, počinje postavljati pitanje odgovornosti onda se nas poziva na zajedništvo i da svi zajedno gasimo požar. Prije 8 dana u ovom Saboru raspravljali smo o izvješću ministra policije. Danas je premijer došao pred nas sa zahtjevom ili pozivom da damo povjerenje dvojici kandidata koje on predlaže ali na, nijednom riječju nije rekao zašto su ova dva prije smijenjena. Bilo bi u redu od njegove strane da nam je barem rekao da li se radi o subjektivnoj ili objektivnoj odgovornosti te dvojice. Ali dobro, naviknuti smo jer to se u Saboru nikad nije desilo. Raspravljajući o izvješću sada već bivšeg ministra unutrašnjih poslova sve je ovdje u ovoj sabornici bilo normalno. Svaka kritika radu ministarstva, ministra i ukazivanje na probleme bila je proglašena politikantstvom, a ja sam osobno ako se sjećate i ministru policije i ravnatelju policije uputio sljedeće pitanje: recite nam što mi ovdje u Saboru moramo napraviti da bi mi lakše radili? Što mi ovdje u Saboru moramo promijeniti, koji zakon, koji propis da bi policija lakše radila i bila učinkovita? Koja je odgovornost Sabora što policija nema bolje rezultate? Rekli su mi da od Sabora ne treba ništa. Dakle, i tu pomoć Sabora koja je tad bila ponuđena nisu prihvatili. Prije desetak dana gospodin Benko imenovan je za ravnatelja policije putem javnog natječaja. Sada će se ići u novi natječaj, mada je premijer rekao da ćemo njega provesti samo formalno, jer zna se koga oni žele na čelu toga. Dakle, i taj natječaj će biti formalno proveden. Ali ono što me zabrinjava je činjenica da Hrvatska već više od godinu dana nema prvog čovjeka Krim policije. Danas o tome nitko nije prozborio ni riječi. I ova situacija vidite pokazuje kako nije dobro ni po našem Poslovniku, ali i po običajnoj praksi koja je ovdje prisutna već 18 godina da kandidati za ministre ne mogu govoriti i odgovarati na pitanja zastupnika. Možda bi kroz pitanja i odgovore koje bi dobili otklonili i dio dilema i sumnji. Međutim, takva smo pravila nekad uveli i nikad ih nitko nije želio promijeniti. I svoju raspravu završit ću citatom izjave gospodina Sanadera koja je objavljena u novinama 7. listopada, a ona glasi: “Nećemo dopustiti da organizirani kriminal stvara dojam da može može činiti što hoće bez sankcija.“ Da li se doista radi o dojmu da organizirani kriminal nije sankcioniran. Da li je za predsjednika Vlade to samo dojam, dakle doista dojam ili činjenica. Čuli smo danas da je negdje oko 3000 optužba u postupku i negdje oko 400 istraga. Ni optužba, ni istraga nisu sankcije. Koliko je pravomoćnih presuda donijeto, koliko je članova pripadnika organizirane skupine kriminala pravomoćno osuđeno i koliko se njih nalazi u zatvoru. Na to pitanje nećemo danas dobiti odgovor kao što nismo dobili ni odgovor od ministra policije, a vrlo je bilo jednostavno. Koliko dosjea, koliko istraga zbog ubojstva je u Hrvatskoj otvoreno recimo unatrag 10 godina. Koliko počinitelja takvih teških kaznenih djela kao što je ubojstvo nikada nije otkriveno. nije u statistici. Na njega se ne želi odgovoriti kao i ova činjenica da nesankcioniranje neorganiziranog kriminala u Hrvatskoj proglašavamo samo dojmom ne factom i činjenicama. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Dame i gospodo zastupnici, lista govornika je iscrpljena. Završili smo s raspravom. Zaključujem raspravu.